Уважаема госпожо председател, уважаеми господин вицепремиер, дами и господа народни представители! Съжалявам, че знаковите фигури на колегите отляво отсъстват, отсъстват, защото през последните дни се чуха много неистини, внушения и инсинуации на тема законност, противоконституционност, лобизъм, касаещи промените в здравните закони, които се случиха от миналата седмица насам. В действителност какви Нашето предложение, направено в рамките на бюджета на държавата, е за добавяне на 142 милиона към бюджета на Министерството на здравеопазването. Тоест сметките са следните: 570 милиона първоначално заложен бюджет, който включва 340 милиона трансфер, плюс тези допълнителни средства, водят до цифрата 712 милиона, срещу 645 милиона за миналата година. Тоест парите в здравеопазването, касаещи бюджета на министерството, са значително повече през тази година. Какви са другите факти, които опровергават твърденията на преждеговорившите колеги от залата. Темата за трансфера вече се обсъди и той касае бюджета на Касата. Наистина този трансфер от 340 млн. лв. беше гласуван той не е новост за здравното осигуряване като понятие „трансфер”, защото в чл. 24 от Закона за здравното осигуряване са описани всички позиции, за които Здравната каса може да изразходва своите средства,

Тоест законово този трансфер е формулиран в Закона за здравното осигуряване. Предвид на това, че това са средства, изразходвани от Националната здравноосигурителна каса, по никакъв начин не се нарушават другите разпоредби на закона и солидарният модел, който в основата си

и следва приемането на закона. Министерството на здравеопазването е подготвило разширения основен пакет, който от утре ще бъде качен на сайта на министерството за обсъждане, така че и в това отношение изпълнителната власт си е свършила работата. ДАРИТКОВА – ПРОДАНОВА: След приемането на закона, д р Адемов, защото, пак повтарям, наредбата е подзаконов нормативен акт. Оттам нататък средствата, които са предвидени в този трансфер, в никакъв случай няма да се използват за спешна и психиатрична помощ, която е законов ангажимент на държавата, детските ясли и училищните кабинети са предвидени в бюджета на общините като второстепенни разпоредители на средства от държавния бюджет. Така че тези пари наистина като глобална рамка са значително повече и в този смисъл това ще позволи на министъра на здравеопазването да прави по-добра политика в системата на здравеопазването през следващата година. Затова ние разчитаме на конструктивно отношение от страна на опозицията, защото съм сигурна, че тази добра политика се прави само чрез широк обществено политически консенсус.

Благодаря Ви, госпожо председател. Аз изслушах цялото изказване и ще направя реплика, за да подкрепя моето твърдение, че парите колкото и много да изглеждат, не са толкова.

включително осигуряването на лекарствени продукти и медицински изделия, както и други медицински дейности, които през 2010 г. са финансирани през бюджета на Министерството на здравеопазването

знаете ли колко са средствата на държавно делегираните дейности през годините, които се плащаха от бюджета на държавата? Средно 200 милиона.

Благодаря, госпожо председател. Господин министър, колеги! Доктор Дариткова, нищо не казахте за устройството на държавния бюджет. Нищо не казахте за Закона за здравното осигуряване.

е разписана в Закона за здравното осигуряване: „Те могат да се управляват единствено и само от Националната здравноосигурителна каса и регионалните й поделения”. Дори и министърът на финансите, дори и министърът на здравеопазването не може да ги управлява, разберете това веднъж завинаги! Бюджетът на Националната здравноосигурителна каса е автономен, самостоятелен. Той стои извън държавния бюджет. Той е съвършено самостоятелен. Управлява се по определени правила. На следващо място,

стационарната психиатрична помощ? Би могла. Тоест отговорността за всички дейности, които през миналата година бяха ангажимент на Министерството на здравеопазването, сега се прехвърля върху здравноосигурителните вноски. Разширете здравноосигурителния пакет. Няма никакъв проблем. Но тези закони трябваше предварително да ги промените. И на последно място, уважаема д-р Дариткова, дали ще има консенсус по отношение на политиката по здравеопазването? Впрочем политиката не я прави министърът, а правителството, както е записано в Конституцията. Зависи и от вас, а не само от опозицията. Така че ако вие сте конструктивни, няма никакъв проблем опозицията да ви помогне, както ви е помагала. Преди да дам възможност на госпожа Мая Манолова за трета реплика, тъй като постъпват въпроси, колеги, не слушате какво се предлага и какво сме гласували. Предложението беше за пряко предаване

В 14,00 ч. камерите на телевизията и микрофоните на радиото бяха изключени. Госпожо Манолова, имате възможност за трета реплика. (КБ): Госпожо председател, по-добре, че няма пряко предаване. Иначе ще се види колко от парламентарното мнозинство на ГЕРБ са в залата и как се приема бюджетът. От друга страна хората трябваше да чуят съществената част от този дебат, а именно какво се случва с парите за секторни политики. сега конкретно. Госпожо Дариткова, не е лошо когато правите изказвания, горе-долу да се придържате към цифрите. А те колкото и да не съвпадат едни с други, въпреки целия батак, който успяха

И понеже законодателството, което Вие не следите, но то е прието и вече действа. Онази нощ в парламента, когато обсъждахме бюджета на Касата, в

в § 5 на приетия онази нощ бюджет на Националната здравноосигурителна каса. Така че това, което говорите, не е вярно, за да не кажа, че лъжете. Ето, по този текст от закона става ясно, че тези 200 млн. лв. за държавно делегирани дейности през общините минават през бюджета на Министерството на здравеопазването. Тоест отговорът на въпроса - повече ли са парите за здраве, най-накрая става ясен и той е „не”. Парите за здраве стават по-малко, тъй като парите на

което е с 60 млн. лв. по-малко от актуализирания бюджет, който вие приехте през м. юли т.г. Тоест през следващата година, уважаеми д-р Константинов, който не присъствате в залата, ще харчите

Уважаеми колеги, нямам навика да лъжа и съм възпитана да уважавам всички в тази зала, а не

именно в тази връзка да можете да прозрете системата и всички последователни действия и законови актове, които се случват в нея. Да, наистина делегираните дейности по отношение на диспансерите се включват в тези средства. Нека да припомня, че с променения Закон за лечебните заведения ние преобразувахме тези лечебни заведения. В момента те ще бъдат във всички видове, разписани в закона, начинът, по който те ще осъществяват своята дейност, и броят на преобразуваните лечебни заведения, които ние ще разберем едва в края на годината, ще бъдат съвсем различни. Затова министерството е заложило финансирането по този начин. В никакъв случай това няма да намали средствата на Министерството на здравеопазването.

дава законовата основа да се разплащат дейностите, разписани в този трансфер. Искам да подчертая, че тази мярка ще бъде преходна и ще важи за следващата година. ХАСАН АДЕМОВ (ДПС, от

на договорното начало. В договора не са само цени и обеми, които наистина ще бъдат определяни от Министерството на финансите тази година и ще бъдат приети чрез постановление на Министерския съвет. Договорът съдържа много повече неща като методите и начините на оказване на медицинска помощ, критериите за достъпност и качество и т.н. Можете да си прочетете съответния член от Закона за здравното осигуряване. Ние държим да договорното начало. А парите за здравеопазване през следващата година в глобалния бюджет ще бъдат повече от всяка предходна година.

Госпожо Дариткова, назидателният Ви тон не е аргумент. Можеше някои от твърденията, които изложихте от тази трибуна, да подкрепите с факти, със законови текстове или с числа. Вие не направихте нищо от това. Не оборихте нито един от моите аргументи, с които обяснявам защо парите в Министерството на здравеопазването ще бъдат по-малко с 60 млн. лв. Очевидно не сте внимавали, когато приемахме Закона за здравноосигурителната каса, но той вече е действащ, така че можете да се запознаете. Там е написано ясно и конкретно откъде се заплащат делегираните от държавата дейности. Това, че вие променихте начина на разплащане с диспансерите, включително с онкодиспансерите, освен че ще създаде проблеми на болните от онкозаболявания, не е аргумент в подкрепа на Вашата теза. Мисля, че е направо цинично да говорите тук, от тази трибуна, за договорно начало, след като онази нощ с промените, които направихме абсолютно незаконно в Закона за здравното осигуряване, се слага кръст на договарянето. Ако прочетете

Следващата година – кажете го ясно – цените и обемите ще се определят с постановление на финансовия министър. Това е истината! Договарянето отива в историята.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

Молбата ми към Вас е Народното събрание да си спазва собствените решения поне в рамките на деня, в които ги е взело. Молбата ми е да подложите на гласуване дебата по бюджета, до неговото приключване имам предвид до последния параграф на Преходни и заключителни разпоредби, да бъде излъчван по Българска национална телевизия. Благодаря.

Бих искал да ви обърна внимание на нещо, за което преди малко стана дума. Това е, че когато една държава има не повече от 7 милиона жители, когато тя има език, който се различава доста от другите, тя би трябвало да има отделна и специална подкрепа за културата или поне за онези части от културата, които са свързани с разпространение в съответната държава – става дума за кино, става дума за литература. Разбира се, че един художник като Вежди Рашидов би могъл да излезе извън границите на България и на него не му трябва подкрепа за неговата дейност, защото скулптори и картини може да се продават навсякъде по света. Те не са ограничени с нашата културна идентичност. Точно обратното е обаче, когато става дума за театър или за кино. Това са области, които първо изискват огромни вложения и второ – те се продават на нашия затворен тесен пазар. пазар. На всичкото отгоре и двете са една голяма индустрия, която изисква постоянни вложения. Логиката е, че, за да можеш да направиш един хубав филм, за добро или за лошо, трябват десетки други преди това, да поставят основите. Успеваемостта при тази индустрия е много малка. Тя е малка навсякъде по света. Малка е и в Холивуд, малка е и в Боливуд, и в руските киностудии. Разликата обаче е, че всички тези киностудии имат огромния пазар на своите държави и във връзка с това те имат възможността

Именно затова в други държави подобна индустрия може да се развива на частна основа. В България оставим ли киното и театъра да се развиват на пазарен принцип – това ще означава абсолютно унищожаване на тези културни области за нашето общество. Това не е едно и също. Тезата за това, че културата и изкуството трябва да се развиват на пазарен принцип, може и да е вярна в някои случаи, но е абсолютно невярна, когато става дума за българското кино и за българския театър. Това са области, които са скъпи и изискват изрична държавна подкрепа, още повече, когато говорим за прословутите 17 милиона за българското кино, те на практика... Сутринта слушах едно доста, не бих казал некомпетентно, може би по-скоро злонамерено изявление на министъра на културата, в което той говори, че нямало държава, която да финансирала на 100% киното си. Първо, това е абсолютно невярно, защото огромната част от тези 17 милиона на практика се харчат в копродукции. Ако ние имаме 10 милиона, които са влезли в българското кино, още най-малко 10-15 милиона са парите, които са дошли отвън, за да могат българските филми да се случват. Тук става дума за две неща, които се събират на едно място. От една страна – трябва да подкрепим киното, защото то иначе не може да съществува. От друга страна – логиката, че видиш ли, ние наливаме пари в нещо празно, е абсолютно невярна, защото то носи допълнителни пари след себе си.

да, те били от собствени приходи. От собствени приходи са, но парите за киното също носят още толкова отгоре. Всеки милион, гласуван за киното, носи милион, милион и половина външни инвестиции в България допълнително.

уважаеми господин председател! Уважаеми господин министър, уважаеми дами и господа! Изказвам се, за да подкрепя предложението на Мая Манолова и Евгений Желев за малка корекция в голямата измама, която се опитвате да направите. Госпожо Дариткова, тук целият Ви патос е всуе. Всеки ще прочете § 27 и ще види, че вие одържавявате около милиард и половина от здравеопазването, одържавявате сметките в § 27, а сте излезли тук и с особен патос лъготите народа, че давате много пари за здравеопазване. Вие одържавявате в бюджета милиард и половина с § 27 и това е истината. Кого ще излъжете колкото и да си късате възторжената риза тук? Кого ще излъжете? Вие вземате от Здравната каса милиард и половина и ги слагате в бюджета. Вижте § 27 от Закона за държавния бюджет. И сега тук правите пазар за едни 300 милиона, които наистина са необходими за здравеопазването. Кого ще измамите? Какви тук ги разправяте глупости, лъжи? Много сте се загрижили?! Милиард и половина! Бам! За пръв път в държавния бюджет одържавени – вижте § 27. Колкото и да говорите от тази трибуна, никой не ви вярва, че давате на здравеопазването, като взимате. По сметките да са милиард и триста, четиристотин, до края на годината ще станат милиард и половина. Това правите с този закон! Тук колегите предлагат една скромна корекция, а вие сега се запъвате и ни обяснявате, лъжете ни, че давали сте много пари за здравеопазване. Вие вземате от парите за здравеопазване и ги одържавявате

Господин Миков, съжалявам, че на мен се налага да Ви репликирам, но не сте прав. Милиард и 400 се взимат от резерва плюс 340 милиона за трансфера за следващата година – съберете едното с другото, без да има някакви изменения до края на годината, за което говорите, разбирате, че става въпрос поне за милиард При това не става въпрос дори за одържавяване. Това е хубава дума. Тя всява държавност, вижте държавата става повече ... Не е вярно, това е конфискация. Това са пари на осигурените лица. Това е същото да кажете: „От всяка лична сметка на българите дайте да вземем по 10%, понеже в момента има криза и на държавата и е зор”. Това не са държавни пари! Това не са пари чрез НАП, това не са данъци, това са пари на осигурените и това е конфискация, която е безпрецедентна и която ... Аз не знам как ще реагира Конституционния съд, но това противоречи на основния закон на България.

Благодаря, уважаеми господин председател. Уважаеми дами и господа, разберете, че не става такава политика да лъжете постоянно хората

истината е, че се опитват да заблудят хората, включително дискусията от тази трибуна. Те хората вече ги дадохте на късо по телевизията. Да не се заблуждаваме ние помежду си! Всеки е чел до § 27 и вижда за какво става въпрос.

уважаеми дами и господа народни представители! Аз ще се опитам да кажа съвсем накратко няколко думи по предложението, което сме направили за чл. 6, ал. 1, т. 17, колона 3. Тя е почти идентична с тази на предложението на господин Вълков и на Менда Стоянова, само че там има една малка разлика, защото предложенията са направени за Отряд 28. Да, ние сме го направили, че средствата трябва да преминат към Министерския съвет, а вие го отделяте на отделен ред като юридическо лице или на Авиоотряд 28. Разликата в нашите предложения, въпреки че можеше госпожа Стоянова да пише, че нашето предложение по принцип е прието, тълкува именно точно тази материя за Авиоотряд 28, но разликата е в нещо друго. Ние предлагаме в Министерството на транспорта, а именно в политиката за подобряване организацията и управлението на транспорта и политика за безопасност, сигурност и екологосъобразност в транспорта, да бъдат завишени съответно с един и два милиона лева. лева. Колеги, разберете, че тази година станаха няколко тежки катастрофи по ж. п. трасетата на България да не припомням Драгоман, да не припомням за падналия капак на редуктора. Дори министърът каза, че нямат средства, с които да подобрят състоянието на безопасността на движението на влаковите композиции. Какво, ние оставаме на същото ниво, дори с два милиона по-малко, отколкото през 2009 г.? А спрямо 2010 г., с намалението, още два милиона намалихме от средствата за политика за безопасността на движение. Разберете, че сумите са малки, които предлагам, че няма да стигнат, но ние трябва да започнем отнякъде, за да можем да работим по безопасността на българските железници.

Благодаря, господин председател. Уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Уважаеми господин Такоров, вижте, в катастрофите, които се случиха досега, нека бъдем коректни, слава, Богу, няма човешки жертви. Говорим само за някакви загуби по техническите средства.

беше основният проблем, който предизвика тези катастрофи. Не виждам по какъв начин с включването на нови средства в бюджета, ние ще подобрим човешкия фактор, с който разполага министерството. По останалата част от Вашето изказване искам да Ви кажа, че няма нужда да кърпим в момента състоянието на „Български държавни железници” –

дами и господа народни представители! Господин Иванов, Вие може би в момента сте вторият човек в ГЕРБ, който реабилитира Живковия режим, защото на практика с техниката, която се работи, тя е отпреди 30-40 години и Вие искате да ми кажете, че с тази техника вината отново ще бъде пак в човешкия ресурс? Това ли искате да ми кажете? Добре, дайте да завишим средствата за обучение на персонала в петата политика в администрацията. Защо не направите това, а ще изчакваме закони? закони? Вие излизате с тезата: трябва нов закон, предните закони са лоши. Кога ще стане това нещо? Разбирате ли, че отнякъде трябва да се започне?

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! По чл. 1 от настоящия проект за Закон за държавния бюджет прозвучаха изказвания, че примерно ние от опозицията, без значение дали отляво или отдясно, просто предлагаме самоцелно предложения, които целят да решат някои дребни проблеми на някои градове. В тази връзка аз, първо, съм учуден, че депутати, които са от региони и са рискови по отношение на нашето предложение, се изказват, без да осмислят дълбочината на нашето предложение и възможните последствия, ако то не се приеме. Не мога да се съглася и с факта, че бюджетът, внесен в пленарната зала и в комисиите е въпрос само на отражение на визията на изпълнителната власт. Смисълът тук е наистина да можем да оценим какво може да се поправи, кое може да се подобри, без това да нарушава параметри, стабилност и устойчивост на бюджета. В тази връзка е нашето предложение с господин Иван Иванов от Синята коалиция. Ще повторя – давам пример с Пловдивска област, съвсем съзнателно, тъй като тя е една от рисковите зони. Пловдив, Садово, Първомай, са зони, които могат да пострадат сериозно при едно сеизмично събитие в България.

предвидени разходни лимити, та затова днес, 2 декември 2010 г., поставям на вашето внимание компенсирана промяна – 10 млн. лв., която да се трансферира към бюджета на МРРБ за сметка на резерва за структурни реформи, който е на разположение директно на министър-председателя. Това е моето предложение, защото има сгради в Пловдив, в този район, които са строени след голямото земетресение от 1928 г. Правени са по технологии, които за съжаление в момента са демонтирани при преустройството на приземните етажи на сградите, демонтирани са и във височина на сградите. Това създава огромен риск за живеещите както загуба, не дай си Боже, на човешки животи, така и от огромни материални последствия, които са несъизмерими с предлаганото изменение в бюджета от 10 млн. лв. Благодаря ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ

комисията не подкрепя. Гласували 122 народни представители: за 30, против 84, въздържали се 8. Предложението не е прието. Подлагам на гласуване предложението на народните представители Драгомир Стойнев, Емилия Масларова и Мая Манолова, което комисията не подкрепя.

Предложението не е прието.

Уважаеми колеги, вероятно някои от вас не са разбрали, предвид новите предложения, които се гласуват, че това е едно предложение на мен и на колегите Драгомир Стойнев и Емилия Масларова, което предвижда увеличаване на парите на Министерството на труда и социалната политика за две цели. Първата е за националния план за действие по заетостта, а именно за създаване на допълнителна заетост, на алтернативна за едни специфични целеви групи, които са най-засегнати от въздействието на кризата, а именно за младите хора, за хората с увреждания и най-вече за хората в предпенсионна възраст. Знаете, че предвид пенсионната реформа, която стартира правителството на ГЕРБ от 2012 г., много български граждани няма да могат да се пенсионират предвид увеличаване изискванията за осигурителен стаж и тези 100 млн. са една възможност тези хора да могат да работят, за да могат в крайна сметка да се пенсионират. Ако вникнете в смисъла на това предложение ще разберете, че то подкрепя изключително сериозно социалния министър Тотю Младенов, макар че той така и не даде отчет, какво направи с тези 120 млн. лв., които му бяха гласувани по време на актуализацията на бюджета. Тук са включени и 27 млн. лв. пари за помощни средства за хората с увреждания, за апарати, за протези, за колички. Пари, които са крайно нужни за тези хора, за да оцеляват предвид състоянието си и в условията на криза. Ако вникнете в смисъла на това предложение, предполагам, че

не подкрепя. Гласували 130 народни представители: за 27, против 95, въздържали се 8. Предложението не е прието. Подлагам на гласуване предложението на народните представители Кирчо Димитров, Мартин Димитров и Веселин Методиев, което комисията не подкрепя.

не подкрепя. Гласували 128 народни представители: за 19, против 66, въздържали 43. Предложението не е прието. Подлагам на гласуване предложението на народните представители Петър Мутафчиев, Румен Такоров и Георги Петърнейчев, което комисията не подкрепя.

комисията не подкрепя. Гласували 132 народни представители: за 20, против 99, въздържали се 13. Предложението не е прието. По предложението на народните представители Пламен Цеков, Даниела Дариткова и Джема Грозданова, № 054-04-413, и което комисията е подкрепила по време на заседанието му. Има направено предложение от народния представител Мая Манолова, сега в залата, същото да отпадне. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Мая Манолова. Гласували 127 народни

Уважаеми колеги, предложението ми е за отпадане на направено предложение от колегите Цеков и Даниела Дариткова, което предложение е в противоречие на няколко действащи закона, по-голямата част, от които бяха изброени от колегата доктор Адемов. Ще напомня на колегите от Синята коалиция, че много скоро беше приет тук – на две четения, техният законопроект за промени в Закона за здравното осигуряване, който законопроект беше подкрепен и от Коалиция за България, и от парламентарното мнозинство. В крайна сметка на два пъти, доктор Шарков, в този закон – Закона за бюджета, се нарушава приетия буквално преди месец ваш законопроект, законопроект, според който парите събрани от българските граждани за здраве ще се харчат и трябва да се харчат единствено и само за здраве. Първото нарушение на този текст е в предложението на представители Цеков и Дариткова, с което трасферират пари от Здравноосигурителната каса към Министерството на здравеопазването, с което нарушават изискването парите от здравни вноски да се харчат само за здравноосигурителни плащания. Второто нарушение ще бъде в § 27, което е още по-фрапантно, което отпраща в небитието 1 млрд. 500 млн. лв., събрани от българите за здраве, които вече няма да се изразходват за здраве, а да запълват различни нужди и дупки на държавния бюджет. Моля ви, вникнете в смисъла на това предложение, разчитам поне на гласовете и на Синята коалиция. Подлагам на прегласуване предложението на народния представител Мая Манолова – предложението на народните представители Пламен Цеков, Даниела Дариткова и Джема Грозданова да отпадне.

Сергей Станишев, Валентина Богданова и Ивелин Николов, което комисията не подкрепя.

Гласували 127 народни представители: за 32, против 87, въздържали се 8. Предложението не е прието. Подлагам на гласуване предложението на народните представители Евгений Желев и Мая Манолова, което комисията не подкрепя.

Уважаеми господин председател, господин министър, дами и господа, уважаеми колеги! Ще ви помоля още веднъж внимателно да прецените дали да гласуваме или да не гласуваме, защото тази измамна цифра 712 милиона изобщо не е толкова. Ще ви прочета решение на Министерския съвет № 715 от 1 октомври 2010 г., с което Министерският съвет – вашият, определя стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности. Там за здравеопазване се казва, няма да ги изреждам тук – за кабинетите, за яслите, за онкоболните, за психиатричната помощ, за всичко онова, което са делегираните дейности. Те са в същия размер като миналата година – 220 млн. лв.

чл. 10 има постъпили предложения. Предложение на народните представители Алиосман Имамов и Янко Янков: „В чл. 10 ал. 1 целевата субсидия за екологични обекти в размер на 20 млн. лв. да бъде разпределена на всички общини като целева субсидия за изграждане и основен ремонт на общински пътища, съгласно механизъма за определяне на субсидиите за общините от централния бюджет за 2011 г. в Приложение 5.” Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Атанас Мерджанов: „В чл.10, ал.1 се правят следните промени:

за община Елхово - числата „5 243,2” и „270,7” се заменят съответно с числата „5 543,2” и „570,7”.” Комисията не подкрепя предложението.

736,7”. Промяната да бъде отразена и в колона 6 като се добави сумата „10 700”. Средствата са дължими съгласно споразумение между община Пловдив и Министерския съвет за капиталови разходи за 2011 г. във връзка с депонирането на ТБО на гр. София на сметището в Пловдив.”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

За община Омуртаг - числата „8 623,7”, „70,0” и „426,7” се заменят съответно с числата „8 923,7”, „120,0” и „676,7”.” Комисията не подкрепя предложението.

- числото „1 878 955,1” за обща субсидия за делегираните от държавата дейности се заменя с „1 916 755,1”; - числото „14 052,5” за трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на

числото „42 500,0” за изграждане и основен ремонт на общински пътища се заменя с числото „50 000,0”, като предложеното увеличение на средствата се разпределя съответно в колони 2, 3, 5, 6 и 8 по установения механизъм.” Комисията не подкрепя предложението. Комисията

подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 10: „Чл. 10. (1) Приема размерите на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджетите на общините за 2011 г.

(2) Взаимоотношенията между централния бюджет и бюджетите на общините могат да се променят чрез трансфери за финансови компенсации от държавата и субвенции без да се влошава утвърденото с чл. 1, ал. 3 бюджетно салдо.”

Господин председател, уважаеми господа министри, колеги! Нашето предложение по чл. 10 засяга предпоследната колонка, в която са записани разходите за така наречените екологични проекти. Тази колона съществува през последните години във всеки бюджет, дори тази година разходите са намалени два пъти, Предложението ни е тези 20 млн. лв. да бъдат разпределени на всички общини, като се увеличат целевите капиталови субсидии за изграждане и основен ремонт на общинските пътища. Предвидените в таблицата екологични обекти да бъдат покрити с европейски средства. Имаме предвид, че отчетите напоследък показват високо усвояване на тези средства. Да не харчим национални пари.

депонирането на балираните отпадъци на София. Съгласно министерско постановление би следвало през 2010 г. да бъдат преведени

Искам да уведомя останалите народни представители, че по този въпрос сред десетимата народни представители от 16.Пловдивски многомандатен район има съгласие, че това са дължими на община Пловдив пари. Би следвало правителството да изпълнява собствените си постановления и публични ангажименти. Не зная защо това не е този проект. Не зная дали министърът на финансите ще даде някаква индикация за изпълнението на този ангажимент. Господин

Иначе ще стане като приказката за лъжливото овчарче, иначе всички общини оттук насетне ще казват и ще сочат за пример Пловдив, на който е обещано нещо, а не е изпълнено, а самият град, самата община е изпълнила ангажиментите правителството. Припомням, че ако Пловдив тогава не беше изпълнил този ангажимент, българската държава, правителството – това са всички данъкоплатци, данъкоплатци, щяхме да плащаме по 50 хил. евро на ден санкции към Европейския съюз. За да спестим това на държавата,

С постановлението те са предрешени към община Пловдив за разписани по списък капитални вложения, обекти, разписани по списък. Записани са като текст в постановлението на Министерския съвет от 7 октомври 2009 г. г. Би следвало да си припомните това постановление! Изразът на това предварително решение на парламента се намира в бюджета: всяка година да бъдат разписани тези числа за капиталови вложения към община Пловдив. Няма друг начин.

Вашето предложение, както казах, е свързано с писмото. Въпросният акт на Министерския съвет от 7 октомври не е постановление, а е решение. Аз изразявам съжаление, ако Вие не правите разлика между тези неща.

приходната част не е посочено откъде е сумата. Защо решението е тук? Защото е повод на допълнително финансиране. Никой не я е отказал. Както виждам знаете, когато бяхме на срещата при министър Дянков за средствата за тази година – 15 милиона, и допълнителното искане за 10-те милиона, което вие сте записали в предложението, и с

председател. Колега Язов, аз Ви призовавам да се отнасяте по-сериозно към тази тема. Решението на Министерския съвет, взето с Протокол № 39 от 07 октомври 2009 г., е ясно на всички. на всички. Няма абсолютно никакво значение в този случай дали съм произнесъл думата „постановление”, ако съм я произнесъл така, не съм много сигурен, това е лапсус.

Уважаеми господин Язов, когато едно правителство поема ангажимент, е много важно да си го изпълнява и преди да го приема да прецени дали може да го изпълни. Аргументът, който Вие изложихте, че трябва освен разходната да се посочи и приходната част. Да, абсолютно вярно, но трябва да отбележим в интерес на истината, че в практиката на настоящият Министерски съвет има много подобни примери, в които не посочва не само разходната, но в много случаи не се посочва и приходната част. Ще ви дам пример с акта на Министерския съвет,

като сте писали предложенията, не сте си ги синхронизирали с тези, които са писали приходната част. Там няма гаранция, че ще бъдат събрани. И както каза госпожа Стоянова в едно нейно изказване преди малко,

председател, уважаеми господин вицепремиер, обръщам се специално към Вас, уважаеми господа народни представители от ГЕРБ и най-вече вие от Пловдив! Не бих се изказал, ако с тази тема от страна на господин Язов отново не се заигра. Защо? Защото привидно, когато застанем пред пловдивчани всички сме единни, че това, което е обещано от правителството ще съдействаме и ще направим така, че Пловдив да го получи. Една година Пловдив не го получи. Прие това, което трябваше да направи като жест към София, обаче от София нищичко не дойде в Пловдив. Кметът посети ли господин премиера, премиерът обеща 5 милиона и изведнъж уж тези 5 милиона отидоха в Раковски и се потупахте по гърдите: ето, дадохме пари за пътя Шишманци-Раковски. И накрая какво излезе? Че дори и за пътя Шишманци-Раковски, който също бяхте обещали именно заради боклука, не е от пари от бюджета, а от оперативната програма, която – Бог да прости – бившият кмет Коков, успя да предложи като проект. И аз се обръщам към Вас – нека да бъдем сериозни. Нека да бъдем сериозни като държавници и политици. Госпожо Стоянова, към Вас се обръщам като председател на комисията за ангажиментите, които поемаме. Несериозно е да се отнасяме така към проблемите на хората. Несериозно е да се отнасяме така към поетите ангажименти. Предишното правителство обеща и изпълни своите ангажименти. Направете го и вие, защото, в края на краищата, Пловдив правеше жест към правителството затова, че една друга община не беше изпълнила своите ангажименти. И още един пример, поне в това отношение изпълнете ангажимента, защото, господин Дянков, с Ваше писмо беше спрян един кредит на Пловдив от 30 милиона за ремонт на малките улици пак по настояване на депутати от ГЕРБ. Вие обещахте, че след като прочете въпроса ще дадете съгласие. Да, но до този момент, именно заради Вашето мълчание от банката казват, че не могат да дадат съгласие, при ситуация, че този кредит беше одобрен – заради вицепремиера на България. И аз тогава повярвах във Вашите думи, че Вие ще съдействате това да се изпълни, защото сте били заблуден. Сега обаче това нещо не става. Включително сега виждам в бюджета, че на общините им е забранено девет месеца преди приключване на мандата да теглят кредити. Значи с пловдивския кредит решихте въпроса докрай няма да имат пари за малките улици. Господин Язов е много щастлив, усмихнат, защото в края на краищата неговия лобизъм, заедно с някои господа, стоящи на първия ред, успя да се изпълни. Но това не е в интерес на пловдивчани. Рано или късно това ще се разбере, господа, и няма да бъде в полза на вашата политическа сила. Затова – поехте ангажимент, изпълнете го и дайте наистина да се държим сериозно в тази зала. Благодаря ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС

несериозна е репликата: „Сега го искам, мъжко го искам!”. Сериозно е това, което направихме с колегата Георгиев и аз го казах под формата на реплика. Не ме карайте да обяснявам това, което миналата година отговарях на него. На въпросната среща бях и аз

(КБ): По Вашата логика бюджетът е нещо несериозно, но писмото до Дянков е най-сериозното нещо, което може да ни случи в скоро време. Тогава дайте да не приемаме бюджета, да напишем всички по едно писмо до Дянков, Дянков да разпредели парите и да знаем за здравеопазване, за образование, и т.н. Мисля, че това е несериозно, Защото бюджетът е мястото където всички ангажименти, които има държавата към общините, трябва да бъдат регламентирани. И аз настоявам, господин Дянков, поне Вие поне сте човек, който трябва да държи

неслучайно колегите няколко пъти повториха за ангажимента на правителството, който то е поело със свое решение, по-късно и с едно постановление за част от тези пари – именно ангажимент на правителството. Мястото на тези пари не е в Закона за държавния бюджет. Трансферите между държавния бюджет и общините се уреждат в този закон – те са два вида. Вие по-добре от мен, благодарение на дългогодишната си практика, знаете, че размерът на тези трансфери за държавно делегираните дейности и за изравнителната субсидия са на базата на точни формули със строги показатели. Така че мястото на тези пари не е в трансфера от държавния бюджет към общините. Затова правителството е поело ангажимент и трябва да си го изпълни от онези източници, които са записани в бюджета – именно на правителството. Благодаря.

от това място Вие по същия начин ни повтаряхте, че всичко е свързано с трансферите, по медиите говорехте, че няма никакъв проблем, че не е необходимо да бъде в бюджета, как да Ви повярвам аз? Вие тогава ни излъгахте – извинявайте за думата, която използвам, но това е истината. Вие излъгахте и пловдивската общественост. Сега продължавате със същия тон. Нека да гарантираме тези пари с бюджета – това ще бъде сигурната гаранция, която ние като народни представители представяме пред пловдивчани и казваме, че ще си изпълним ангажимента. Благодаря.

Благодаря, госпожо председател. Уважаема колега Стоянова, тук не става реч нито за нито за изравнителни субсидии, нито за субвенции – става реч за целеви трансфер за капитални разходи по предварително одобрен списък на обекти за капитални разходи, по предварително решение на Министерския съвет.

Взех формално думата за реплика. Госпожо Стоянова, хубаво е да се обясни на господата народни представители отляво, че ангажиментът на правителството, който е поет, не е отказан, първо. Второ, там има срок – до края на 2011 г. Тоест

Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми дами и господа народни представители, господа министри! Предложението, което сме направили с група народни представители от името на Парламентарната група на Коалиция за България, предвижда увеличаване на общата сума по бюджетните взаимоотношения на централния бюджет с местните бюджети в размер на 95 милиона и малко повече от 700 хил. лв. Всъщност предложението предвижда увеличаване на средствата и по отношение на субсидията, и по отношение на трансфера, и по отношение на целевата субсидия за капиталовите разходи. Като източник на тези 95 милиона ние сме предложили да се ползват допълнителните приходи, които бяхме разчели и които сме обосновали в предложенията, които сме направили, в размер на повече от 2 млрд. лв. Добре, ясно е – гласувахме по чл. 1. Предлагаме тези 95 милиона в случая, след като не са за сметка на допълнителните приходи, да бъдат за сметка на резерва за неотложни нужди, още повече, че, вместо да се ползва като спестовна каса на Министерския съвет или личен източник на средства за министър-председателя, е хубаво разпределението да стане и по решение, и със знанието на Народното събрание. Всъщност, уважаеми дами и господа, предложенията, които сме направили, засягат на практика – няма да сбъркам, ако кажа – повече от две трети от общия обем на дейности, които се осъществяват в общините: общинското здравеопазване, социалните грижи, дейността на администрацията, поддържането, снегопочистването на общинските пътища, ремонтът и изграждането на нови пътища. Надявам се, че, за разлика от други предложения, които не срещат подкрепа нито в залата, нито в комисията, това е предложение, което в известна степен може да срещне подкрепа тук – най-малкото заради факта, че има твърде много народни представители, които са били в органите на местното самоуправление и които до болка познават проблемите, с които се сблъскват общините. Тоест ще има малко по-висока степен на чувствителност към очакванията на общините. В случая предложенията, които се правят, не са за да гарантират комфорта на кметовете, на общинските съвети, на администрацията, а са предложения, които засягат неотложни проблеми, потребности и очаквания на хората. Това е втората причина, поради която очаквам едно по друго отношение, защото всички ние по някакъв начин, връщайки се в общините, ще трябва да отговорим за отношението си към очакванията и съответно към предложенията, които са имали общините за увеличаване на техните бюджети. става дума за това да им обясним защо няма да бъдат повишени например стандартите за издръжка в детските заведения на територията на общините; или защо примерно са необходими съкращенията в общинската администрация; или защо продължават да се увеличават задълженията на общините за зимното поддържане; защо нямат средства за почистване на общинските пътища. Аз се надявам, че когато се изправим с лице пред тези очаквания, ще имаме едно по друго отношение към предложенията, които сме направили. Обърнете внимание, уважаеми колеги, че от 2008 г. насам, в това число и в Проекта за бюджет за 2011 г., имаме постоянно намаляване на средствата за разходи, независимо от приходоизточниците в общините.

Далече под онези нива, които са достигнати през 2008 г.! И на въпросите: защо, при положение че се предвижда икономически ръст, увеличаване на брутния вътрешен продукт, на фона на твърденията на вицепремиера, че сме излезли от кризата, не предвиждате повече средства – нещо повече, вие ги намалявате. Отговорът няма да Ви хареса, но при всички случаи той е свързан с изборите през 2011 г. в желанието на мнозинството да притисне общините, кметовете, общинските съвети, търсейки някакъв друг тип служебно предимство на изборите през 2011 г. Аз ще се радвам, ако бъда опроверган. Надявам се това да бъде част от коментара, който ще направят колегите ми, но същевременно се надявам, че ще подкрепите и предложение за увеличаване на средствата за общините. ПРЕДСЕДАТЕЛ

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Общините са важна структура на държавното управление, конституционно определено, и тя, разбира се, ще продължи много по-дълго, отколкото са мандатите на това Народно събрание, мандатите на общините. И е важно наистина да не гледаме нашите решения, пречупени само от гледната точка на съвсем краткосрочните цели, каквито са местните избори. В тази връзка, ако ние наистина искаме да бъдем честни пред нашите избиратели, защото немалко от вас сигурно познават и хора, които работят в общините, хора, които получават услуги от общините, защо не направим така, че от тези 128 млн. лв., които възстановяваме на централната администрация – 14 милиона от тях, вижте каква нищожна част, да се дадат за администрацията на общините, за да могат да не бъдат уволнени нови 3 хил. 300 човека след 1 януари 2011 г.? И не просто, защото трябва да има работни места, а защото тези хора са експертната част на българските общини. общини. Трябва да припомня, че една трета от работещите в българските общини са на изборни длъжности и те няма как да бъдат съкратени по силата на законите, действащи в нашата страна. ще се посегне именно на тези експерти – експертите, особено в малките, в средните населени места, а те не се изграждат за един ден. Това са хора, които в този труден миг трябва да получат нашата подкрепа като законодатели, за да могат да изпълняват своите функции и да могат българските общини да бъдат онзи мотор за усвояване на средствата от Европейския съюз, за което ние непрекъснато говорим, дори изтъркахме тази фраза до безобразност. Ето това е подходът, който ние днес трябва да приложим. И нашият апел не е, защото ние го предлагаме, и вие да го приемете. Нашият апел е да имаме здрав разум, защото това има основание. Подобно е положението и с капиталовите разходи. Веднага ще има контрааргумент сигурно: „Ама, вижте имаме огромно количество европейски средства”. Да де, но, уважаеми дами и господа, намалението на капиталовите разходи само за последните две години е от 205 милиона, през 122 милиона, през 110 милиона, на 90 милиона сега. Истина е, че и държавата не усвоява капиталовите си разходи, но истината е, че отговорът е в полето на министъра на финансите и той трябва да каже защо не можем да намерим достатъчно разходни лимит, за да можем да изпълняваме тези функции. Но вие самите ще се сблъскате с това и ще ви питат хората от малките населени места защо има дупки по пътищата, защо не могат да пробият пъртини до високопланинските населени места през зимата. Това, за съжаление, ще лежи на нашите плещи и няма как да се оправдаваме с изпълнителната власт, защото днес, натискайки копчетата и отхвърляйки или приемайки текстовете, ние ще се произнесем и ще поемем отговорността. Затова моят призив към вас е наистина да помислим в тази посока, за да можем да подкрепим българските местни власти. Те също като нас отговарят пред десетки и хиляди хора в България. Благодаря ви.

Подлагам на гласуване предложението на народните представители Алиосман Имамов и Янко Янков, което предложение не се подкрепя от комисията.

гласуване предложението на народния представител Ангел Найденов, което комисията не подкрепя.

Подлагам на гласуване предложението на народния представител Румен Такоров. Комисията не го подкрепя. Гласуваме предложението на господин Такоров.

предложението на народните представители Станишев, Михалевски, Найденов, Нинова, Манолова, Плугчиева, Петков, Гагаузов и Горов, което комисията не подкрепя.

ведно с предложените към него таблици. Гласуваме чл. 10 по Допълнителния доклад на комисията.

Под формата на процедура, госпожо председател, обръщам се към Вас и към народните представители – позовавайки се на практиката, на прецедента, който сме имали досега, при приемането на

Има резон в процедурното предложение, тъй като по същество в началото започнахме по друг механизъм. Подлагам на гласуване процедурното предложение на господин Корнезов да не се четат предложенията на народните представители, да се препраща към доклада на комисията и да се обявява само дали се подкрепят или не от комисията. Гласували

чл. 11 и чл. 12, подкрепени от комисията в редакцията на вносителя.

и господа народни представители, тъй като току-що на балкона влязоха гости на Народното събрание – младежи, предлагам да обява почивката

Госпожо Стоянова, нали току-що приехме решение, че няма да се четат предложенията. (Шум и реплики.) Изказвания? Господин Такоров, имате думата.

дами и господа народни представители! Най-напред ще започна с това, че има грешка в моето предложение. Да, числото „25” да се замени с „40”, но е изтървано „числото „30” да се замени с „40”, за да може да стане 100%. Това предложение правя на практика. Правих го и при предния бюджет за 2010 г. Тогава мисля, че пак господин Дянков беше тук, кимаше утвърдително с глава и аз помислих, че наистина приема тази теза, но явно той винаги си кима и след това вие гласувате това, което е приела комисията. Аз знам и съм убеден, че и днес ще стане така. Но искам да ви кажа защо правя това предложение. Защото и тази сутрин господин Плевнелиев каза по телевизията, че строителството трябва да се извършва качествено. Разберете, че не може в зимните месеци на четвъртото тримесечие

напредък. Значи пак няма да го приемете, добре. И във Вас има промяна, но няма значение. Разберете, колеги, в строителството има процеси, които не могат да се извършват през четвъртото тримесечие. Не всяка година е топла като тази – през м. ноември да се радваме на такива топли дни. За да има спокойствие и в процеса на обществените поръчки, да има спокойствие и в строителния процес, това е съвсем минимално предложение, което не взема нито стотинка – нито увеличава приходи, нито увеличава разходи. Само има преразпределение на парите, които са за капиталовите разходи. Заради това пак ви казвам, помислете – всичките средства за капиталови разходи да могат да се отпускат на общините до третото тримесечие. Четвъртото тримесечие да няма всичките да бъдат в общините на тяхно разположение и да знаят всичко, което трябва да се извърши до края на годината. Разберете го – една стотинка не се иска за това нещо.

Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми гости, добре дошли, чудо да видите! (Смях и реплики.) Уважаеми дами и господа! Защо трябва да се подкрепи още повече предложението на Такоров? Защото едни ваши колеги от парламентарната група на ГЕРБ – за тяхното предложение ще стане въпрос по-късно, реално премахват възможността общините въобще да получават кредити в последните 9 месеца преди изборите. Реално така, както сте направили тук разпределението, тоест свиването на капиталовата субсидия от цъкащия си по телефона министър – под масата, за да не го видят гостите...

Та мисълта ми е – още по-голям е аргументът да се подкрепи това предложение, ако приемете онова, което е направено. Практически българските общини в последните 9 месеца няма да могат да получават кредити, сега ще им отрежете и субсидиите. Изглежда това е политиката на правителството – може би господин Дянков ще ме опровергае, че не е това политиката, нищо да не се строи в българските общини, никакви капиталови разходи 9 месеца преди изборите. Това е политиката на правителството чрез бюджета, за това става въпрос – свиване на капиталовите разходи, изтегляне към края на годината след изборите, 9 месеца капиталова суша в общините. Да им е честито на гражданите от тези общини! Реплики? Няма. Други народни представители? Няма. Дебатът е закрит. Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Румен Такоров, което комисията не подкрепя.

Господин Такоров, във Вашето предложение никъде ни виждам числото 30. Записано е: „В чл. 13, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения: 1. Числото 25 се заменя с числото 40.”

Уважаеми колеги, господин Такоров от трибуната по време на своето изказване предложи вместо 30 да се запише числото 40.

Подлагам на гласуване предложението на господин Такоров

2, второто тримесечие – от 25 на 40. Това го има в предложението. След това за третото тримесечие предлагате

Подлагам на гласуване цялото предложение на господин Такоров с редакционното предложение, което не бе прието току-що, и онова, което е по доклада, но не се подкрепя от комисията.

чл. 17 има предложение на народните представители Корнелия Нинова, Димчо Михалевски и Пламен Орешарски. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 17. Изказване на господин Михалевски. Преди това ще направим почивката.